još sljedeću točku jednu. - Prijedlog odluka o razrješenju dijela dosadašnjih i o imenovanju dijela novih članova Vijeća za elektroničke medije Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske Na temelju članka 59. Zakona o elektroničkim medijima raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Izvješća ste primili na sjednici. Državna tajnica u Ministarstvu kulture Nina Obuljen će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državna tajnice. Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče. Dakle, temeljem članka 59. Zakona o elektroničkim medijima članove Vijeća za elektroničke medije imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade na vrijeme od 5 godina, te oni mogu biti ponovo imenovani. Sukladno članku 59. ovog zakona članovi Vijeća mogu biti samo državljani Republike Hrvatske koji imaju stručno znanje, sposobnosti i iskustvo u djelatnosti radija ili televizije, u izdavačkoj, kulturnoj ili sličnoj djelatnosti. Željeli bismo naglasiti kako razvoj tržišta elektroničkih medija zahtijeva od Vijeća za elektroničke medije puno širi opseg dužnosti i ovlasti od onih do kojih je sada imao, a to je posebno vezano uz novi Zakon o koncesijama, odnosno provedbu postupka davanja koncesija, te izradu studija opravdanosti odnosno isplativosti koncesija. Nadalje, razvoj novih tehnologija nalaže potrebu davanja dopuštenja za obavljanje djelatnosti audio i audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev, te za satelitski i internetski i kabelski prijenos prijenos audiovizualnog i radijskog programa od strane Vijeća. Odlukom Hrvatskog sabora od 30. travnja 2004. godine za članove Vijeća na vrijeme od pet godina imenovani su: Jure Ivančić, Marko Marić i Milivoj Pašiček, te im je mandat istekao 30. travnja 2009. godine. Slijedom navedenog Vlada Republike Hrvatske je 26. veljače 2009. godine donijela zaključak o objavi javnog poziva za imenovanje triju članova Vijeća za elektroničke medije na koji se javio 21 kandidat. U skladu s propisanom procedurom, Vlada predlaže Hrvatskom saboru imenovanje sljedeća tri člana: Damir Hajduk, diplomirani ekonomist sa višegodišnjim iskustvom na Hrvatskoj radioteleviziji u Reutersu, Profil internationalu i B net Hrvatskoj, Zdenko Ljevak, diplomirani grafički inženjer koji je dugogodišnji izdavački djelatnik, ali ono što se mora naglasiti da je bio i predsjednik Vijeća zajednice nakladnika i knjižara Hrvatske i isto tako i predsjednik programskog vijeća HRT-a te za trećeg člana magistar Ernest Strika, diplomirani inženjer elektrotehnike i magistar radio-telekomunikacija i profesionalne elektronike koji je radio na Hrvatskoj radioteleviziji i sudjelovao u svim značajnim programima HRT-a u dijelu fiksne i mobilne komunikacije te prijenosa audio i video signala. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državna tajnice i kolege zastupnici. Obzirom da je više-manje sve ovdje rečeno od strane državne tajnice, nema smisla da ju previše ponavljam, osim možda da podcrtamo da je 6. ožujka Vlada raspisala javni poziv za imenovanje tri člana vijeća. S obzirom da im je istekao mandat, što je sukladno Zakonu o elektroničkim medijima, znamo da Vijeće za elektroničke medije ima 7 članova

za koje ste čuli u principu sve što piše, a imate i u prilogu u materijalu. I na kraju mogu reći da klub Hrvatske demokratske zajednice podržava odluku Vlade Republike Hrvatske o razrješenju dosadašnja tri člana i imenovanju nova tri člana Vijeća za elektroničke medije te predlaže Hrvatskom saboru da prihvati prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Gordan Maras. Nema ga. Gubi pravo na riječ. Želite li? Ne. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak sutra u 9,30

raspravom Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom za vremensko razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2008. Točka 12. i 13. sutra su još na odborima. 11. je neko usuglašavanje, tako da ćemo početi sa točkom 14. i onda sa 15., 16. itd.